Моля всички да поставят маските си.

така: „56. „Приемливи задължения“ са задълженията и капиталовите инструменти, които споделят загуби и които отговарят на условията по чл. 69а или чл. 70а, ал. 5, както и инструменти на капитала от втори ред, които отговарят на условията по чл. 72а, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.“. 2. Точка 2 да се измени така:

1 да се измени така: „1. Максималната сума за разпределяне във връзка с минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (М-МСР) се изчислява като се умножи стойността, получена в съответствие с т. 2, по коефициента, определен в съответствие с т. 3 и резултатът се намали със сумата, получена в резултат на някое от действията по чл. 28а.“ 3. В т. 2 навсякъде думата „Множителят“ да се замени със „Стойността“.“

Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване §

§ 80: „§ 80. Член 103а се прилага за финансовите договори, сключени до влизането в сила на този закон, които създават нови задължения или съществено изменят съществуващи задължения след влизането в сила на закона“. Комисията подкрепя Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 81, като предлага: „1. В т. 3 буква „б“ да се измени така: „б) в ал. 3 думите „чрез клон или представител“ се заменят с „чрез клон или представител, установен на територията на друга държава членка“.

който става § 80; § 77, който става § 81, и текста на новия § 82. Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на раздела Преходни и заключителни разпоредби;

Гласували 91 народни представители: за 91, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет. Преминаваме към последната точка от приетия дневен ред:

Режим на гласуване на допуск в залата.

№ 102-01-3, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2021 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2021 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация. Със Законопроекта се отменя действащия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел. Законопроектът цели да актуализира законодателната база в областта на дружества, инвестиращи в недвижими имоти и вземания, както и да въведе мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 от 12 декември 2017 г. Урежда се дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, като до голяма степен се запазва действащата нормативна база.

С цел облекчаване процеса на учредяване на дружества със специална инвестиционна цел, отпада изискването при учредяването му не по-малко от 30 на сто от капитала на дружеството да бъде записан от институционални инвеститори. Допуска се възможността такова дружество да придобива недвижими имоти, които се намират и на територията на друга държава членка. В тази връзка се въвеждат изисквания към оценителите на такива имоти. Допуска се възможността при придобиване на земеделска земя на стойност под 20 000 лв. дружеството да не извършва оценка преди придобиване. Понятието „трето лице“ заменя действащото понастоящем понятие „обслужващо дружество“ поради въвеждане на понятието „обслужващо предприятие“ на дружество за секюритизация. Предвиждат се допълнителни изисквания към членовете на управителните органи на дружествата със специална инвестиционна цел, както и към независимите оценители, които следва да извършат оценка на имоти, които дружеството възнамерява да придобие или да продаде. Въвежда се правна уредба на дружествата за секюритизация, които се организират под формата на акционерно дружество и които следва да разполагат с начален капитал от 50 000 лв. и лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор. Съгласно Регламента издаваните секюритизиращи инструменти от тези дружества не са подходящи за непрофесионалните инвеститори, поради което е въведен минимален размер от 500 000 лв. на базисните експозиции, обект на една секюритизация, в която дружество за секюритизация може да участва. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по дял втори от Закона ще се осъществява от Комисията за финансов надзор, а по дял трети – надзорът върху инициатора, спонсора, първоначалния кредитор, агента за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация и дружеството за секюритизация – от Комисията за финансов надзор, съответно от ресорния заместник-председател, с изключение на случаите, които са предоставени в изричната компетентност на Със Законопроекта са предвидени и съответни административни санкции и принудителни административни мерки при съобразяване с размерите, определени в Регламента. В хода на дискусията изпълнителният директор на „Централен депозитар“ АД Васил Големански представи предложение за изменение между двете гласувания на Законопроекта в Закона за Комисията за финансов надзор и Закона за пазарите на финансовите инструменти. То произтича от необходимостта от уреждане на статута на клиринговата къща в българското законодателство във връзка с несигурен механизъм на разплащане при сделки, сключени от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, по-голяма стабилност и прозрачност на съответните пазари. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 17 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, № 102-01-3, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2021 г.“ Благодаря Ви, господин Кънев – както винаги точен, брилянтен. Сега давам думата на Комисията по бюджет и финанси да ни запознае с техния доклад.

внесен от Министерския съвет на 6 януари 2021 г. На заседание, проведено на 28 януари 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, №

Проектът на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, накратко наричан Законопроектът, цели да актуализира законодателната база в областта на действащите дружества, инвестиращи в недвижими имоти и вземания, както и има за цел въвеждане на мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,

С дял втори се урежда дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, в който до голяма степен се запазва действащата нормативна уредба на тези дружества, като се доразвива на базата на натрупаната надзорна практика на Комисията за финансов надзор по прилагането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и се цели същевременно да се адаптира правната рамка с оглед на въвежданите с Регламент (ЕС) 2017/2402 понятия за секюритизация, дружеството със специална цел – секюритизация, както и възможността за обслужващо предприятие на тези дружества съгласно посочения регламент. С цел въвеждане на мерки в националното законодателство по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402 се предлага правна уредба на дружествата със специална цел – секюритизация, под формата на акционерно дружество за секюритизация, чиято правна уредба се съдържа в дял трети от Законопроекта. Във връзка с изискванията на чл. 27, § 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402 се въвежда фигурата на агент за опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация (агент за ОПС съответствие). Това лице ще има правото да оценява съответствието на секюритизациите с изискванията за опростеност, прозрачност и стандартизация по Регламент (ЕС) 2017/2402. Регулирането и надзорът върху дейностите и лицата по дял трети – инициатор, спонсор, първоначален кредитор, агент за ОПС съответствие и дружеството за секюритизация, се извършват от Комисията за финансов надзор, съответно от ресорния заместник председател на Комисията като компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 с изключение на случаите, които са предоставени в изричната компетентност на Със Законопроекта се въвеждат и съответните административни санкции и принудителни административни мерки, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402, при съобразяване с размерите, определени в Регламента. Новите регулаторни режими, произтичащи от въвеждането на мерки в националното законодателство, чрез които да се въвеждат мерки по прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2402, предполагат изменение в таксите в Раздел I,

Закона за публичното предлагане на ценни книжа се уеднаквяват разпоредбите относно отговорността на регистрирания одитор по отношение на вредите (шум и реплики), причинени от одитираните от него финансови уважаеми господин Председател. „След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:

Откривам разискванията по Законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, № 102-01-3, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2021 г. Гласували

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание ще се проведе утре – 4 февруари 2021 г., в пленарната зала на Народното събрание.